Izbor, imenovanja i razrješenja Molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove poštovanog zastupnika Šimu Lučina da podnese izvješća. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na svojoj 16. sjednici održanoj 11. ovog mjeseca utvrdilo je Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. 1., razrješuje se predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora Josip Leko. Leko. 2., za predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora bira se Peđa Grbin. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Molim dizanjem ruke da se izjasnimo tko je za. Hvala lijepa. Tko je protiv? Hvala lijepa. Ima li suzdržanih? Hvala lijepa. Molim rezultat. Utvrđujem da je sa 119 glasova za jednoglasno usvojen prijedlog odluke. Čestitam izabranom kolegi. Želim ti puno uspjeha poštovani kolega. Molim sljedeći. **Lučin, Šime (SDP)** Također je utvrđen i Prijedlog odluke o razrješenju i predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Razrješuje se dužnosti predstojnica Ureda predsjednika Hrvatskog sabora Nada Milak. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim da dizanjem ruke izjasnite tko je za predloženu odluku. Hvala lijepa. Tko je protiv? Tko je suzdržani? Molim rezultat. Hvala lijepa. Utvrđujem da je jednoglasno sa 119 glasova za donesena predložena odluka. Čestitam izabranoj. Time smo glasovanje odluka. **Lučin, Šime (SDP)** To je Prijedlog odluke o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Za predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskog sabora imenuje se Đurđica Prelas. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Molim dizanjem ruke da se izjasnite tko je za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Hvala lijepa. Utvrđujem da je jednoglasno sa 119 glasova za donesena predložena odluka. Čestitam izabranoj. Time smo glasovanje zaključili.